Продължаваме заседанието. По отношение на процедурното предложение за за преминаване към второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване отново ще повторя, че са изрични Конституцията и Правилникът, говорят за преминаване към

Има в Закона за изменение на Националния архивен фонд – даже ще Ви го зачета. Тогава там има доклад за първо гласуване. В момента нямаме доклад за първо гласуване

на първо четене да постъпят конкретни предложения, които да се отнасят към процедурата на второ четене. И какво казва Конституционният съд? „При приемането на Закона за изменение на Закона за Националния

Недопустимо е в случаите, когато при обсъждането на законопроектите на първо четене в постоянните комисии и в пленарната зала народните представители заявят недвусмислено, че възнамеряват да упражнят правото си да внесат предложения по отделни текстове за второ четене, да се пристъпва към второ гласуване на Законопроекта.“

Госпожо Председател, понеже процедурата ми е насочена към Вас, тъй като се позовахте на Конституцията, аз искам в тази зала да прочета конкретния конституционен текст, защото Конституцията звучи твърде общо. Уважаема госпожо Председател, чл. 88 гласи: „Законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които се извършват на отделни заседания. По изключение Народното събрание може да реши двете гласувания да се извършват в едно заседание.“ Няма изискване кой в кой момент какво е казал. Конституцията е пределно ясна. Вие току-що казахте: Конституцията. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Това е текстът на Конституцията. Абсолютно излишен е спорът Вие от място да отговаряте на други хора от място кой какво бил искал да каже. Нормалната процедура в парламентарната република в тази зала е гласуване. Сядаме – гласуваме. Щом мнозинството не желае, отхвърля решението – продължаваме работа.

В случай че редът в залата не позволява да се проведе нормално заседание, да прекратите заседанието. (Силен шум и